izlaganju.Nastavljamo dalje.Završili smo sa predstavnicima poslaničkih grupa, šefova poslaničkih grupa. Idemo sa listom govornika.Prvi na listi je uvaženi predsednik poslaničkog kluba Stranke pravde i pomirenja, gospodin Samir Tandir. Izvolite. Poštovani potpredsedniče Narodne skupštine Krkobabiću, koleginice i kolege narodni poslanici, poštovana potpredsednice Vlade sa saradnicom, poštovani ministre Popoviću sa saradnikom.Hoću da odam priznanje ministarstvu da je jako aktivno i vrlo često je potpredsednica Vlade ovde i brani vrlo kvalitetne zakone. Hoću posebno da pozdravim ministra drago mi je što je on danas ovde i da mu odam priznanje za borbu i trud koju je uložio za nabavku vakcina, za uspostavljanje dobrih odnosa sa Ruskom Federacijom, jer živimo u svetu kada ne možemo imati viška prijatelja i bez obzira što nam je EU glavni spoljno-politički prioritet, jako nam je važna saradnja sa Ruskom Federacijom.Da pozovem ministra da poseti Sandžačke opštine, da poseti Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru, koji može biti partner vašem ministarstvu i da poseti opštinu Prijepolje i opštinu Sjenica gde možemo da pokrenemo neki biznis inkubatori, da vidimo, da pokrenemo neki start ap program.Danas govorimo o jako važnom zakonu i hoću da kažem, zašto ću ja kao Bošnjak, kao musliman glasati za ovaj Zakon očuvanju kulturnog i istorijskog nasleđa Svetog manastira Hilandar.Glasaću zato što me tome uči moja vera, moja nacija, što me uči moje vaspitanje koje sam dobio od svojih roditelja, da poštujem i negujem i štitim svetinje drugog naroda i druge religije. Glasaću za ovaj zakon iz poštovanja prema svima vama dragi prijatelji, iz poštovanja prema celokupnom srpskom narodu, ali prvenstveno iz poštovanja prema mojim komšijama i prijateljima Srbima iz Prijepolja, zato što sam vrlo često u organizacionom Odboru za izgradnju džamija.Nije se desilo da ja moje prijatelje i komšije iz Prijepolja ne pozovem da oni daju prilog za izgradnju neke džamije, a da se oni ne odazovu. Tako rade i Bošnjaci u Prijepolju, Sandžaku. Ja misli da je ovo što ćemo danas da uradimo i da glasamo dokaz kakvu državu gradimo, državu jednakih šansi za sve.Posebno me je obradovale objašnjenje potpredsednika Vlade, da ćemo u narednom periodu posebno obratiti pažnju na duhovno, kulturno nasleđe svih konfesija u našoj zemlji, znači i ono što se tiče pravoslavlja i SPC. Mi ćemo to podržati. Očekujemo, svakako, veću podršku za sve crkve i verske zajednice, a naravno prvenstveno mislim na zajednicu kojoj pripadam, islamsku zajednicu. Mi imamo brojne kulturno-istorijske spomenike. Lider naše stranke akademik Muamer Zukorlić je govorio o altunalem džamiji – lejlek džamiji.Ja želim da spomenem i Ibrahim pašinu džamiju u Prijepolju i da spomenem prostor musale. Duhovnim nasleđem ne može ono da bude predmet privatizacije. To je bruka i sramota koju smo imali u jednom periodu našeg razvoja. Znamo da se to dešavalo pre desetak godina. Ne može duhovnim nasleđem, džamijama ili crkvama ili manastirima da gazduju muzeji. Oni mogu da budu partneri, možemo da sarađujemo, ali ono što je predmet restitucije, ono što je vlasništvo islamske zajednice ili crkve mora da se vrati islamskoj zajednici ili crkvi.Na kraju, u vremenu opšteg moralnog posrnuća i izopačenosti vera u jednog Boga je jedini pravi put. Hvala. Zahvaljujem narodnom poslaniku Samiru Tandiru.Sledeći na listi, uvaženi narodni poslanik Veroljub Arsić. **Veroljub Dame i gospodo narodni poslanici, činjenica jeste da poslednjih deceniju i Vlada Republike Srbije i Narodna skupština rade na tome da ono što je započeto posle Drugog svetskog rata da se konačno zaustavi i da otklone sve posledice jednog procesa koji slobodno mogu da nazovem rastrebljavanje Srbije.Nije to bez osnova, mi koji smo ušli u šestu deceniju života jako dobro se sećamo da kao deca nismo baš rado bili viđeni u našim verskim hramovima, u našim crkvama. Roditelji ako su nas krstili morali su to da kriju. Čini mi se da je bilo jedino zabranjeno Srbima u toj Jugoslaviji koja je po pravilu bila ateistička, ali svi drugi narodi, sve druge vere imale su pravo da to ističu, da se toga pridržavaju, osim Srba.O Hilandaru smo vrlo malo učili u školi. Više smo učili od svojih roditelja, u porodici. Znali smo da nešto tamo ima. Nismo znali značaj, nisu znali to da nam objasne ili jednostavno nisu smeli. Taj proces je konačno zaustavljen i Srbi i Vlada Republike Srbije i Narodna skupština Republike Srbije treba da rade na tome da sačuvamo pre svega našu istoriju, našu kulturu i našu duhovnost. Da ne pričamo o ideološkim problemima kakve je vukla ta stara Jugoslavija, ne bih u to da ulazim.Iznenađuje me kada su ideološki problemi prestali da postoje, a kada je bivši režim, ono što je započeto bilo u toj ateističkoj Jugoslaviji, nastavio je čak šta više, mogu da kažem daleko uspešnije nego što su to radili komunisti u drugoj polovini 20. veka. Tada je srpskom narodu pokušavano da se nametne jedna kolektivna krivica, da pokuša da zaboravi svoju istoriju, da zaboravi svoju kulturu, da zaboravi zločine koji su bili činjeni prema srpskom narodu, da se odrekne svojih žrtava i u Prvom i u Drugom svetskom ratu, da jednostavno prihvati neku kolektivnu krivicu, a razlozi za koju nisu postajali i da se jednostavno utopimo kao gubitnička nacija i ne stajemo sa ovih prostora.Kada to kažem, ako neko pokuša da osporava, samo da vas podsetim šta se desilo pre nešto više od godinu dana ovde. Setite se šta se desilo i kakve kritike je imala i vlast i predsednik Republike Srbije zbog rodonačelnika srpske države Stefana Nemanje. Samo to da vas podsetim. Nije to bilo slučajno, nije to bilo bez razloga. To je bio proces koji je započela ta tzv. intelektualna, kulturna elita, samoprozvana, koja je predvodila bivši režim, koju je sada okupio Dragan Đilas oko sebe.Nemojte zameriti što govorim opet o jednoj temi koja možda ne bi trebalo da bude politička, moram, da se to što se nama dešavalo pre 10 i više godina više nikada ne dešava.Od Srba su nastali mnogi narodi. Neću da ulazim u te istorijske okolnosti, neću da ulazim ni u razloge, neću da ulazim ni u opravdanost. Neka sebe smatra svako ko želi nekim narodom i nemam ništa protiv. Ali, niko nema pravo

srpske države i vraćanje Srba svojim korenima, svojoj istoriji, svojoj kulturi, svetosavlju, svojoj religiji, imamo napade sa svih strana. Imamo napade iz Hrvatske, imamo napade iz Crne Gore, gde pokušava da se poništi postojanje Srpske pravoslavne crkve. Imamo jedan najbezobzirniji proces koji pokušavaju privremene institucije, šiptarske, da predstave hramove Srpske pravoslavne crkve kao deo kulturnog i istorijskog nasleđa albanskog naroda. Ja ne vidim nikakvu razliku između onih koji ruše, koji pokušavaju da preuzmu nasilno srpske crkve u Crnoj Gori, komšije iz Hrvatske koji napadaju srpsku državu, Albanaca sa Kosova koji pokušavaju da nam otmu takođe i istoriju i verske objekte, ne vidim nikakvu razliku između njih

Ne vidim razliku između Kurtija, Đilasa, Šolaka, Milanovića, Đukanovića.Mislim da je ovo bio, možda ne najbolji, ali jedan od prelomnih trenutaka da Vlada Republike Srbije da jednu podršku

I taj proces, nažalost, u nekim zemljama u našem okruženju još uvek traje. A mi kao matica svih Srba to ne smemo da dozvolimo.U tome i jeste značaj ovog zakona. U tome i jeste značaj, da sačuvamo naš kulturni identitet, da sačuvamo našu Srbiju, da damo podsticaj našim naslednicima da ostanu ovde i nastave da izgrađuju tu istu Srbiju. Jer, ne može biti bez razloga kada vam se urušava čitav jedan sistem, da gajite nadu da će veliki broj građana da ostane ovde i da čuva ono što su nam naši preci ostavili.Ovakav jedan zakon svakako jeste i pohvala jednoj drugoj Srbiji, za razliku od one koja je bila do pre desetak godina, a to je da ćemo graditi Srbiju, da ćemo poboljšavati kvalitet života, da ćemo čuvati naše kulturno i istorijsko nasleđe, pamtiti sve one koji su stradali zato što su Srbi, čuvati uspomenu na njih i hvaliti sve one koji su pomogli da Srbija bude država u kojoj vredi živeti i u kojoj vredi ostajati.Samo ostajati.Samo se bojim da ćemo opet imati, čim ovaj zakon bude izglasan, napade kako se novac građana Republike Srbije troši tamo na neke manastire, na neke monahe, na neke popove i napadi će opet biti od onih istih koji su nas napadali i zbog spomenika Stefanu Nemanji, a ja ih samo pozivam da umesto što zavaravaju građane Srbije, na sledećim izborima pitaju građane Srbije šta misle o njima kada tako pričaju o Srbiji, o našem kulturnom, verskom i svakom drugom identitetu. Zahvaljujem, uvaženi poslaniče Arsiću.Sledeća na listi je uvažena narodna poslanica Jasmina Karanac. Hvala predsedavajući.Uvažena ministarko Gojković, uvaženi ministre Popoviću sa članovima svojih kabineta, koleginice i kolege narodni poslanici, vrlo je važno i značajno za Srbiju što se Predlog zakona o očuvanju kulturnog i istorijskog nasleđa manastira Hilandar nalazi pred Narodnom skupštinom.Iako je Srbija i do sada na razne načine pomagala obnovu i očuvanje manastira Hilandar, pružajući značajna finansijska sredstva, smatram da je bilo potrebno da se zakonski uredi način pružanja stalne i kontinuirane podrške i pomoći očuvanju kulturnog i istorijskog nasleđa jednog jedinog srpskog manastira na Svetoj gori, starog više od 800 godina.Nebrojano puta do sada svedočili smo apelima i molbama i hilandarskog bratstva i Zadužbine manastira Hilandar sa sedištem u Beogradu, ali i pojedinaca za pomoć manastiru. Naročito posle strahovitog požara koji je besneo u noći između 3. i 4. marta 2004. godine, kada je Hilandar osvanuo u pepelu. Do danas je obnovljeno oko 80% izgorelih objekata.Najveći i ključni donator obnove Hilandara, ali i pružalac pomoći očuvanju kulturnog i istorijskog nasleđa manastira je Vlada Republike Srbije, koja je od 2004. do 2020. godine izdvojila 13 miliona evra za projekte obnove manastira, ali tu su i razna državna, javna i privatna preduzeća, kao i brojni pojedinci i prijatelji Hilandara.Iz Zadužbine manastira Hilandar naglašavaju da je obnova po mnogo čemu specifična. Pre svega zbog lokacije, jer je dopremanje materijala na Svetu goru teško izvodljivo. Objekti koji se obnavljaju moraju biti istovetni kao i pre požara, urađeni istim materijalima, a komplikovano je i obezbediti dokumentaciju za majstore i stručnjake.Sve je to naročito otežano u uslovima pandemije korona virusa, pa i obnova je u jednom trenutku bila usporena, pa čak i obustavljena. Zbog komplikovanih procedura za vreme pandemije zastao je i priliv novca i materijalnih sredstava, koja su ipak zahvaljujući brzi Ministarstva kulture obezbeđena.Ono što je zanimljivo znati jeste da su tokom sanacije manastira otkriveni i ranije nepoznati delovi objekata zatrpani ispod naslaga zemlje i šuta posle dva požara koja su se dogodila u 18. veku. Neki veruju da se u neuklonjenim posledicama požara iz tog vremena mogu naći i uzroci najrazornijeg požara 2004. godine.Budući da su sve građevine manastirskom kompleksa građene u vizantijskom stilu, a podovi i balkoni uglavnom od drveta, požar je odneo, nažalost, veći deo kompleksa. Na sreću, i pored nesagledive štete nastale u požarima, ono što je najvažnije, nikada nije gorela crkva i nisu gorele riznica ni manastirska biblioteka. Ono što je ipak najvažnije je to da je najvrednije što manastir ima ostalo sačuvano.Obnova manastira nije bila nimalo laka, jer su prvu fazu obnove posle požara 2004. izvele grčke službe zaštite i grčke firme koje su te službe angažovale, jer manastir podleže administrativnom središtu Svete gore i pod jurisdikcijom je Vaseljenske patrijaršije.Tek dve godine kasnije, 2006. godine otpočela je druga faza obnove koju su radili uglavnom naši majstori, radnici, stručnjaci i konzervatori.Ono što je ovde važno istaći je da je Predlogom zakona o očuvanju kulturnog i istorijskog nasleđa Hilandara kao jednog od naših najdragocenijih spomenika predviđena ne samo obnova i rekonstrukcija, već i aktivnosti koje se odnose na očuvanje i negovanje istorijskih i kulturnih vrednosti manastira Hilandar, praćenje stanja, istraživanje, prezentovanje pokretne i nepokretne kulturno istorijske baštine u sastavu manastira, izgradnja novih objekata, konzervacija i zaštita ostale kulturne baštine poput fresaka, ikona, rukopisa, itd.Ono što takođe treba naglasiti je da je ovim Predlogom zakona predviđeno i podizanje nivoa društvene odgovornosti za zaštitu svetske baštine i srpskog kulturnog i istorijskog nasleđa manastira Hilandar, kao i podizanje svesti i znanja o srpskom kulturnom i istorijskom nasleđu na Svetoj gori.Srbija treba podjednako da brine i brine i pokazuje brigu za obnovu i očuvanje verskih i kulturnih objekata pripadnika ostalih verskih zajednica u Srbiji. Neki od primera su svakako obnova Bajrakli džamije u Beogradu, jedne od najstarijih očuvanih građevina Beograda koja je čuvala i čuva vrednu kulturnu baštinu Islama u Beogradu i Srbiji. Takođe, treba pomenuti i učešće u obnovi Subotičke sinagoge, druge najveće u Evropi posle sinagoge u Budimpešti. Svima nama treba da posluži kao dobar primer obnova džamije u Međurečju, na granici Srbije i BiH koju koju su zajedničkim zalaganjem i dobročinstvom obnovile komšije, Bošnjaci i Srbi. Navešću još jedan svetao i dobar primer, a to je primer grada Novog Pazara koji jednako posvećeno i predano brine i očuva Altun-alem džamiju i Petrovu crkvu i manastire Đurđevi stupovi i Sopoćani. Ovo su samo neki primeri koje treba isticati i slediti, jer bez očuvanja kulturno-istorijskog i verskog nasleđa, bez brige o dragocenim spomenicima koji svedoče o zajedništvu i istoriji jednog naroda nema ni njegovog identiteta.Kada je reč o zakonu o kome danas govorimo, sredstva za obnovu, rekonstrukciju i očuvanje manastira Hilandar budžetski se opredeljuju za svaku tekuću godinu na osnovu usvojenih planova radova i izveštaja o realizaciji radova na obnovi, rekonstrukciji i očuvanju manastira, i tu nema dileme.Ovaj zakon je tim pre važan i svakako ga treba podržati zato što manastir Hilandar predstavlja najznačajniju riznicu srpske srednjovekovne kulture, jer se u njemu nalazi najbogatija kolekcija originalnih starih rukopisa, ikona i fresaka, kao i Hilandarska povelja Stefana Prvovenčanog. Od 1988. godine zajedno sa ostalih 19 svetogorskih manastira nalazi se na UNESKO-voj listi svetske baštine.Hilandar baštine.Hilandar je četvrti po redu u hijerarhiji svetogorskih manastira i jedan od najznačajnijih duhovnih i kulturnih središta srpskog naroda. Osnovali su ga na ruševinama starijeg manastira 1198. godine monasi Veliki župan Stefan Nemanja i njegov najmlađi sin Rastko, koji su stvorili samostalnu srednjovekovne srpsku državu i autokefalnu srpsku crkvu. Manastir Hilandar pomagali su brojni srpski vladari, Stefan, Uroš, kralj Milutin, zatim car Dušan.

Ovaj Predlog zakona potvrda je da to činimo i mi danas i zato verujem da će narodni poslanici u danu za glasanje podržati ovaj, kao i neke buduće predloge za očuvanje kulturno-istorijske baštine.Zahvaljujem.

Hvala vam.Uvažena potpredsednice Vlade, ministarko, gospođo Gojković, gospodine Popoviću, uvaženi predsedavajući, gospodine Krkobabiću, danas imamo na dnevnom redu jednu vrlo značajnu i neobičnu temu. Neobičnu zato što je danas isprovocirala dosta emocija. Kolege koje su govorile pre mene, svako na svoj način je uneo deo sebe u ovu diskusiju. Obzirom da sam poslanik od 2012. godine imao sam priliku da slušam veliki broj izlaganja mojih kolega. Naravno, uvek tu ima svašta lepo i svašta pametno da se čuje.Danas, iskreno, moram i da čestitam mom kolegi iz moje poslaničke grupe, iz JS, gospodinu Životi Starčeviću, inače i profesoru, na jednom predavanju, dvadesetominutnom predavanju koje nam je danas održao. On nas je proveo kroz Hilandar, a to nije lako uraditi za 20 minuta, da prođete kroz 11 vekova duge istorije.Naravno, istorije.Naravno, danas i svi mi koji učestvujemo u izglasavanju ovog zakona imamo, kako neko danas reče, tu čast i privilegiju da možemo da glasamo za jedan ovakav zakon. Dosta citiram, a nisam ni počeo.Moram da spomenem i moju koleginicu Snežanu Paunović koja je rekla da ste i vi u svojoj, ne tako dugoj, ministarskoj karijeri, na mestu ministra kulture stvarno doneli niz pozitivnih i niz dobrih zakona koji će svakako ući u istoriju.Ono što je najznačajnije danas jeste da po prvi put imamo jedno sistemsko rešenje, ne mogu, daleko od toga, da kažem za jedan problem, za jednu situaciju koja traje vekovima unazad, a za konkretnu pomoć koju smo od 2004. godine upućivali manastiru Hilandar.Za nas mogu da kaže, to su istorijske činjenice, da smo bili komunistička država, ali vera u Boga i u svetinje u našem narodu nikada nije nestala i nikada neće nestati. Srednjovekovni manastiri i crkve, mi ih uvek od milošte zovemo svetinje i to je sad sve popularnije i popularnije u građanstvu, koje svedoče usponu i padu srpske carevine, a zatim i srpske države deo su kulture kojom se Srbija ponosi.Danas je tema Hilandar, ali kada pričamo o Hilandaru danas imamo potrebu da kroz manastir Hilandar provučemo sve svetinje. Ne smem ni da se upustim u nabrajanje koliko svetinja imamo, Bogu hvala, imamo ih dosta i to je plod naše istorija koja je sama po sebi duga.Politike se menjaju, ideologije se menjaju,

I kada smo bili kroz istoriju prinuđeni da ratujemo trudili smo se da to uvek budu odbrambeni ratovi. Nažalost, nismo mi trpeli samo štete od ratova, 2004. godine naše svetinje, konkretno Hilandar je pretrpeo veliku štetu od požara. Ono što je usledilo posle tog požara, ja ne mislim samo na pomoć države i naroda koja je svakako i evidentno od te godine pa na dalje bivala sve veća i veća, najbitnije što smo tada počeli da obnavljamo te, 2004. godine je svakako, naša vera i to nas je nateralo, kao i svaki put kroz istoriju da posle velikih tragedija nekako ponovo svi budemo jedinstveni da se udružimo.Ponovo je obnovljeno srpsko jedinstvo. Zato su nama svetinje bitne, jer nas one opominju. Svaki put kada se udaljimo jedni od drugih one nas podsećaju da moramo da se držimo zajedno. Imali smo priliku da u Crnoj Gori vrlo skoro, vidimo narod koji je svašta nešto propuštao i popuštao od te 2006. godine, ali kada su došli do jedne linije preko koje ne sme da se prođe, kad su takli u veru, kad su takli u svetinju, imali smo priliku da vidimo šta su litije u Crnoj Gori uspele uspele da urade, šta je uspeo narod da uradi. Za jednu vlast, za koju svi mi koji se bavimo politikom, za koju smo mogli da kažemo, pa to će da traje, ne znamo koliko će dugo da traje – šta se desilo? Prešli su liniju. E, kad pređu tu liniju, kad se dirnu svetinje, desi se to što nas istorija uči, a to je da postanemo jedinstveni i onda je odgovor bio ovakav kakav jeste. U Crnoj Gori je promenjena vlast, a narod je uspeo da sačuva ono zbog čega su litije i pokrenute.Sticajem okolnosti ja sam bio prisutan tog 4. septembra u Podgorici, dočekao sam našeg patrijarha, gospodina, Porfirija i ono što sam tada video u Podgorici preko 15 hiljada ljudi, što ćete da se složiti da je za Podgoricu i Crnu Goru dosta, video sam jedinstvo kako se retko viđa. To su naše poruke, to su ti znakovi pored puta i to je to zbog čega se mi uvek vraćamo našim svetinjama.Nije prvi put, ali najteže stradanje koje je srpski narod i srpske svetinje doživeli, to je bilo 2004. godina, kada su šiptarski teroristi proterali sa Kosova 220.000 Srba i kada su nam uništili, upalili 120 svetinja. To je ostalo upisano u istoriji, ostalo je upisano u našim srcima i takve stvari ne zaboravljamo.Zato je dobar ovaj zakon. Donosimo ga u pravo vreme da svima pokažemo da takve stvari ne zaboravljamo i da mi ne ostavljamo svetinje.Danas imamo provokacije koje se dešavaju. Mediji su ih puni i vi vidite šta ponovo pokušavaju da urade. Kako je Dragan Marković Palma, predsednik JS juče na konferenciji za novinare poručio, da ovo što rade kosovski Albanci, nikome neće doneti dobro. Ovo neće doneti dobro ni njima ni nama, možda. Ovo mora da se prekine.Ja ih i danas dok mi glasamo za ovaj zakon, molim da prekinu da rade to što rade, da se manu tih provokacija, da gledaju svoja posla.Pošto mi vreme ističe, hoću da mi vreme ističe, hoću da iskoristim ovu priliku da se vama, gospođo Gojković i gospodine Popoviću, zahvalim za sve što ste uradili za Vrnjačku Banju. Verujem da ćemo da nastavimo u duhu te dobre tradicije i u budućnosti da sarađujemo, a svima da poručim i sve kolege da zamolim da zajednički ovaj zakon izglasamo.Hvala Hvala lepo.Reč ima potpredsednik Narodne skupštine Stefan Krkobavić.Izvolite. Potpredsedniče Zukorliću, zahvaljujem.Uvažena potpredsednice Gojković, uvaženi ministre Popoviću, moram pre svega da kažem da smo danas samo saslušali ovlašćene predstavnike i koleginicu Snežanu Paunović, i kolegu Starčevića, i uvažene kolege iz SDS, ova priča bi danas bila dovoljna.Mislim da danas i ministri koji su sa nama ovde predstavljaju prave ljude, kako to kaže kolega Starčević, koji štite ovaj identitetski deo priče. Tu mislim posebno i na ministra Popovića, ali i na uvaženu potpredsednicu Vlade Maju Gojković, za koju možemo da kažemo da je bila dobar predsednik Narodne skupštine. Tada nisam bio narodni poslanik, a mogu da sudim da je sada izvanredan ministar kulture.Ono što je danas na dnevnom redu jeste upravo naš Hilandar, iako je deo srpske duše i izvorište naše duhovnosti i kulture, Hilandar nikada osim za carstva cara Dušana nije bio i formalni deo naše otadžbinske crkve, ali svi svetogorski manastiri, pa i naš Hilandar imaju status koji je ravan položaju lokalne samouprave, oni su pravna lica javnog prava Grčke, a sa stanovišta međunarodnih konvencija o svetskoj kulturnoj baštini pripadaju korpusu kulturnog nasleđa Grčke, koja je pred Uneskom odgovorna za očuvanje Svete Gore i svetske baštine.Nijedan Grk danas neće osporiti da je Hilandar srpska svetinja

svi svetogorski manastiri, pa i naš Hilandar samostalni su u unutrašnjoj upravi, pa tako monasi sami biraju igumana.Bez obzira na svoj poseban status, Hilandar ima najtešnje veze sa srpskom crkvom i čini važan deo duhovnog, ali i istorijskog i kulturnog identiteta našeg naroda i ta veza je dvosmerna.Patrijarh srpski uživa visoki autoritet među hilandarskim monasima, a ispred srpske crkve upravo je on zadužen za održavanje duhovne veze sa srpskom svetogorskom svetinjom.Neko će možda pitati zašto se za manastir Hilandar i njegovu obnovu zaštitu donosi poseban zakon, ali mi u poslaničkoj grupi PUPS – „Tri P“ smatramo da je to strateška i mudra odluka Vlade, jer će se na taj način u njegovu obnovu, zaštitu i očuvanje manastirskih svetinja uvesti sigurnost, barem za određen iznos budžetskih sredstava, koji uzgred budi rečeno, ni do sada nije bio mali.Ovaj mali.Ovaj zakon je svojevrsni ovovremeni tekstualni pirg, iliti kula Svetog Save, koja je bila glavni odbrambeni objekat na istočnim odbrambenim zidinama Hilandara.Prva četiri sprata ovog pirga su podignuta u vreme Svetog Save, dok su sledeća tri dograđena u doba Svetog kralja Milutina. Kao što su nekada često i sami monasi sa ove stražare branili manastir od turskih zavojevača, tako će u buduće ovaj zakon koji usvajamo, davati sigurnost i zaštitu našoj svetogorskoj svetinji.Manastir je svih prethodnih godina i bez posebnog zakona zbog svog značaj za srpski narod i državu, dobijao značajnu pomoć iz budžeta Republike Srbije, a naročito za obnovu manastirskog konaka i ostalih objekta nakon strašnog požara u noći između 3. i 4. marta 2004. godine.Da

koji su stvorili samostalnu srednjevekovnu državu i izborili autokefalnost Srpske pravoslavne crkve.U dugoj istoriji Srbije njegovi monasi su igrali značajnu ulogu, jer su bliske veze manastira Hilandar sa matičnom zemljom ostale trajne. Manastir Hilandar koji od svog osnivanja neprekidno postoji kao samoupravna monaška ustanova i ima neprocenjivu vrednost za srpsko istorijsko nasleđe i predstavlja jedinstveni centar srpske duhovnosti, kulture, obrazovanja i tradicije.U

Manastir Hilandar se od 1988. godine, zajedno sa ostalih 19 svetogorskih manastira i celokupnom baštinom Svete Gore Atonske nalazi na UNESKO listi svetske baštine.Cilj ovog zakona jeste da se obezbedi kontinuirana i na zakonu zasnovana podrška i pomoć Republike Srbije u očuvanju kulturnog i istorijskog nasleđa manastira Hilandara i u tom okviru pomoć obnovi i rekonstrukciji o očuvanju manastira Hilandar u stalnu, izvesnu i sigurnu finansijsku podršku budžetskih sredstava Republike Srbije.Odmah

tako da je za potrebe obnove i zaštite manastira Hilandar Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu opredeljen iznos od 360.000.000 dinara.Inače, dinara.Inače, za potrebe obnove i zaštite manastira Hilandara u budžetu Republike Srbije samo na razdelu Ministarstva kulture za ovu godinu u okviru projektnih aktivnosti obezbeđen je iznos od 80.000.000.Koliko je država odlučna u nameri da se institucionalno stara o očuvanju Hilandara govori činjenica da Vlada obrazuje Komisiju za manastir Hilandar, kao i posebno radno telo Vlade.Takođe, ovim zakonom se obezbeđuje da naziv, ime i lik kulturnog i istorijskog nasleđa i dobra u sastavu manastira Hilandara u komercijalne svrhe na teritoriji Republike Srbije može koristiti samo manastir Hilandar, odnosno zadužbina Svetog manastira Hilandara u Srbiji, a druga lica isključivo po odobrenju manastira Hilandara.Ovaj zakon predviđa da se osim iz budžeta države Srbije sredstva za realizaciju projekata za očuvanje kulturnog, istorijskog nasleđa manastira Hilandar mogu obezbediti i u budžetu AP i jedinicama i jedinicama lokalne samouprave.Moramo ovde da se pohvalimo, primera radi opština Čajetina u kojoj PUPS čini deo vlasti već duže vreme pruža podršku obnovi Hilandara, ali i organizuje druge brojne aktivnosti i saradnji sa bratstvom manastira. Nedavno je rukovodstvo Čajetine sa igumanom manastira Hilandar dogovorilo izgradnju obrazovno-naučnog centra Hilandara na Zlatiboru sa ciljem organizovanja naučno-obrazovnih kampova koji bi potom prerastao u obrazovnu ustanovu u okviru sistema srednjoškolskog obrazovanja Republike Srbije. Za ovaj centar koji će imati i objekat za obrazovanje sa internatom za smeštaj učenika i terenima za sport i rekreaciju već je opredelila parcelu od oko 70 hektara.Ovo je sigurno način da mladi zdravije žive, vrate se tradicionalnim vrednostima, boravku u prirodi, a internatski sistem organizacije boravka učenika omogući će toj deci da se i brže osamostale.Koja promena se zapravo predlaže na planu nastavljanja podrške i pomoći naše države Hilandaru? Ovaj zakon daje potpuni pravni osnov Republici Srbiji za pružanje podrške i pomoći očuvanju kulturnog i istorijskog nasleđa manastira Hilandara, da obezbedi institucionalne osnove

regulisanje, obezbeđivanje institucionalne osnove za detaljno uređenje i očuvanja kulturnog i istorijskog nasleđa manastira Hilandar.Ono što je veoma važno u izradi nacrta ovog zakona bila je uključena i nedobitna fondacija koja deluje u Srbiji, zadužbina Svetog manastira Hilandara čiji je osnivač manastir Hilandar sa ciljem da u javnom interesu pomogne i podstakne očuvanje i predstavljanje celokupnog nasleđa manastira Hilandara, kao i njegov razvoj, negovanje, veze sa otadžbinom i savremeni doprinos srpskoj kulturi.Hilandar kulturi.Hilandar je četvrti po redu u hijerarhiji manastira Svete gore i jedan od najznačajnijih duhovnih i kulturnih središta srpskog naroda. U dugoj istoriji Srbije njegovi monasi su igrali značajnu ulogu, jer su bliske veze njihovog manastira sa matičnom zemljom ostale trajne.Veliki trajne.Veliki je deo hilandaraca bio u razvoju srpske književnosti, umetnosti i kulture, a najsposobniji među njima dolazili su i da zauzmu vodeće položaje u Srpskoj pravoslavnoj crkvi u zemlji.Sveta carska srpska lavra Hilandar je i danas, kada broji manastirsko bratstvo od 50 monaha, važno mesto srpskog i hrišćanskog hodočašća i predstavlja najbogatiju riznicu i arhiv srednjovekovnog nasleđa srpskog naroda.Zašto

predsednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića, koji je monaškom bratstvu Hilandara obećao svu pomoć i podršku Srbije. Ovim je predsednik Republike, Aleksandar Vučić održao svoju reč, a mi narodni poslanici ćemo usvajanjem zakona ispuniti svoj dug prema našim precima koji su srpsku Svetu lavru na Atosu sa pirga Svetog Save branili i svojim telima kada to drugačije nije moglo.Poštovane kolege narodni poslanici, poštovani i uvaženi predstavnici Vlade, u danu za glasanje poslanička grupa PUPS – „Tri P“ podržaće ovaj predlog.Zahvaljujem.

Arežina** Poštovani predsedavajući, akademiče Zukorlić, uvažene koleginice narodne poslanice, kolege narodni poslanici, poštovana ministarko Gojković, ministre Popović, mislim da danas smo svi dosta toga rekli i dosta se toga ponovilo u našim diskusijama, ali toga nije na odmet i mislim da je danas diskusija u ovom parlamentu nekako odiše odiše jednim mirom, jednim spokojem.Za našu Srbiju je veoma bitno što smo mi i ovo što sada ja diskutujem, a predsedava akademik Zukorlić, a ovakva je atmosfera. Znači da rad naše države i naših odnosa i svega onoga što treba Srbiji da bi se gradila i da bi svi ljudi koji žive u Srbiji dočekali bolje i još bolje, mislim da je to danas i te kako bitno za sve nas i to je slika koju treba da pošaljemo danas iz ovog parlamenta.Kada me budu pitali, ja sam par meseci narodni poslanik, ali kada me budu pitali, pošto se neki možda i smeju ovom parlamentu, šta ste vi to glasali? Meni je žao što nisam bio kada se glasalo o ćirilici, jer sam bio od kovida, i želim da iskoristim priliku da se zahvalim osoblju medicinskog centra Kladovo na jednoj brizi i svim medicinskim sestrama, da smo glasali za Zakon o ćirilici i glasali smo o Hilandaru i t o će biti dovoljno.Sve drugo što smo radili, radili smo takođe na dobrobiti Srbije, ali ovo će ostati za pokolenja i mislim da na to treba da budemo ponosni i vi, gospodo ministri, posebno vi, gospođo ministarka Gojković. Mislim da je ovo kruna vašeg rada i da to treba ostati. To će se negde zabeležiti. Kada prođe sve, to će neko i čitati, pa će možda i neku doktorsku disertaciju reći tada kako je neki parlament i kako su neki ministri to predložili u nekih 800 i više godina od postanka i nastanka manastira Hilandar.Velika je čast za svakog od nas da danas govorimo o Hilandaru, jednom od najznačajnijih duhovnih i kulturnih sedišta srpskog naroda. Od 1198. godine, kada su ga osnovali veliki župan Stefan Nemanja, u monaštvu Simeon, i njegov najmlađi sin Rastko, u monaštvu Sava, pa sve do danas Hilandar je čuvar naše pravoslavne tradicije i neprocenljivo vredne kulturne baštine.U Hilandaru je osam vekova naše istorije. Hilandar je od osnivanja do danas neprekidno nastanjen, pa dodaću i ovde, mislim da po tipiku Svetog Save, i monasi na Hilandaru su preko 400 godina, kada bi sabrali sati koliko se mole, mnogo su stariji nego mnoge velike zemlje koje ponekad su prijatelji, a nekad su neprijatelji

je naš neprekidni istorijski podsetnik na utemeljivače srpske države i crkve evo već više od 800 godina.Kada govorimo o Hilandaru kao našem neprocenljivo vrednom nacionalnom blagu, onda polazimo od vrednih, starih i retkih knjiga, od Karejskog i Hilandarskog tipika Svetog Save, od bogate biblioteke, od najbogatije riznice ikona, ali i od izuzetne arhitektonske i građevinske lepote ovog manastirskog kompleksa.Hilandar je drevno najsjajnije svedočanstvo srpske legitimnosti među istorijskim narodima. Po broju čudotvornih ikona koje se čuvaju u Hilandaru, Hilandar je na prvom mestu u vaskolikom hrišćanskom svetu, zapisao je blaženopočivši mitropolit Amfilohije Radović.Mnogi iz naučnog sveta koji su došli u dodir sa Hilandarom i proučavali ga, smatraju da je Hilandar jedan od prvih univerziteta, a sigurno je prvi srpski univerzitet.Sveta gora Atonska sa svojih 20 manastira ima status Autonomne monaške republike i po tome je jedinstvena u pravoslavnom svetu. Ova velika monaška zajednica pod direktnim je protektonatom Vaseljenske patrijaršije. Zbog istorije pravoslavlja koje čuvaju svetogorski manastiri, zbog toga što su svi oni svojevrsne riznice kulturnog nasleđa starog više od 1000 godina, Sveta Gora se od 1988. godine nalazi na Listi svetske kulturne baštine i pod zaštitom UNESKO-a,

Nebrojeno članova tih porodica su se podvizili kao hilandarski monasi. Hilandar je posebno mesto u duhovnom životu pravoslavnog sveta ne samo Srba. O tome svedoče mnogobrojne pokroviteljske povelje ruskih careva. Car Ivan Grozni je stekao zvanje drugog ktitora Hilandara. Hilandar su pomagali moldavski i vlaški knezovi. Dubrovačka republika je vekovima pomagala i odvajala sredstva za Hilandar, a interesantno je i nadasve istinito da je, kako kažu, neka albanska vladarska porodica Kastriot poštovala Hilandar, te su kao hilandarski monasi sahranjeni otac i braća Skenderbeg. Grob Skenderbegovog brata Repoša nalazi se u glavnoj crkvi manastira Hilandar, i to mislim da treba spojiti sa ovim današnjim vremenom i da se tamo neki smire, jer im vreme nije i opšte današnji svet ne treba da ide tim pravcem koji danas žele tzv. oslobodioci Kosova.O Hilandaru je srpska država brinula nekada manje, nekada više. Usvajanjem ovog zakona svrstavamo se kao generacija koja je više pomagala. Pomoć države je neophodna, naročito od požara koji je izbio marta 2004. godine, kada je veliki deo manastirskog kompleksa stradao.Država je u proteklih nekoliko godina izdvajala značajna sredstva za obnovu Hilandara, ali će se sada usvajanjem ovog zakona obezbediti stalna podrška i pomoć Svetom manastiru Hilandar.Kako bi se sačuvalo ovo neprocenjivo vredno kulturno i istorijsko nasleđe, manastir treba potpuno obnoviti, rekonstruisati i očuvati sve vredno u njemu, zato je pomoć države dragocena i neophodna.Osim naše obaveze prema osnivačima Hilandara, da manastir i sve njegove vrednosti sačuvamo, mi kao država pokazujemo i odgovornost prema svojim potomcima, kojima treba i ovu duhovno-kulturnu i istorijsku vrednu građevinu da predamo kao najsvetiju vrednost.Danas država Srbija pokazuje upravo tu odgovornost, ali i opredeljenost da čuva Hilandar, kao mesto našeg kulturnog i nacionalnog identiteta. Zato pozdravljam predlog Vlade da se donese poseban zakon o zaštiti Svetog manastira Hilandara, koji će omogućiti redovno

državnici pod čijem je vođstvom oslobađana i nanovo ustajala naša Srbija, svoje čestite duše ugradili su u nebesku. Za obe, i ovozemaljsku Srbiju i nebesku Srbiju, Sveti manastir Hilandar, kao kandilo svih nas pred Bogom za naš narod svetli, kao i za svakog dobronamernog i bogougodnog čoveka sa ovih prostora, na radost našeg postojanja i čojstvene budućnosti naših pokolenja.Sveti Sava poručio je u Hilandarskom tipiku – Budite tvorci reči, a ne samo čitaoci. Usvajanjem zakona o Svetom manastiru Hilandar, mi smo svi zajedno tvorci i dela u korist naših pokolenja.Mislio sam ovim da završim, ali me jedna diskusija, prva od gospodina čestitog muftije Zukorlića, najpozitivnije iznenadila. Ja sam veoma radostan zbog nje i mislim da se muftija Zukorlić, akademik Zukorlić, naš kolega poslanik, naš sugrađanin u Srbiji, i ja se nadam od današnjeg dana i veliki prijatelj svih nas, on se svrstao u red on se svrstao u red Ise Mahmutovića, koji nije hteo da ruši ovom današnjom diskusijom, Isa Mahmutović nije hteo da ruši kapelu na Lovćenu Njegoševu. Vi ste se danas ovom diskusijom, akademiče, tu svrstali.Posebno

Porfirije je rekao jednu rečenicu iz tog njegovog govora, koji je stvarno bio veličanstven, a vi ste to odlično prepoznali – Ne može se biti svetski, a da nisi svoj.Mi smo danas svoji i bićemo sutra, kada izglasamo Hilandar, a time i svetski. Da ste mi svi živi i zdravi, hvala vam. Hvala vam, kolega Arežina. Hvala vam i na lepim rečima prema meni.Razumem vas i zašto ste se iznenadili, jer da se ne bi iznenađivali, pa čak ni pozitivno, mi treba da se upoznamo.Dakle, onaj ko mene poznaje, zna da sam ja uvek dobronamerno i prijateljski opredeljen prema svima, a naravno, ponajpre prema onima sa kojima živim i u kojoj državi živim, počev od vas svih narodnih poslanika ovde i svakako svih mojih bližih ili daljih komšija. To su moja uverenja, jer ja sam zato, između ostalog, ovde, da pronađemo zajednički imenitelj u vrednostima, jer verujem da samo okupljeni oko pravih vrednosti možemo imati drugačiju i bolju budućnost. Hvala vam.Sada šampion seljačke politike, narodni poslanik Milija Miletić. **Milija

poštovane kolege i građani Srbije, ja sam Milija Miletić. Dolazim iz Svrljiga, to je najlepša opština u Srbiji, koja se nalazi pored grada Niša, to je najlepši grad u Srbiji. Inače sam ovde u Skupštini izabran sa liste Aleksandar Vučić - „Za našu decu“, a predstavljam USS.Ja bih se, kao prvo, zahvalio još jednom našoj potpredsednici Vlade, nadležnoj ministarki za kulturu, vezano za sve one stvari koje je uradila za ovo vreme od kada je ministar kulture, a to za nas mnogo znači, za nas, za naša pokolenja, to mnogo znači. Ćirilica, sada ovaj zakon o Hilandaru. Hvala vama još jednom. Hvala predsedniku Vučiću koji je sve to pokrenuo, jer mi svi zajedno odavde krećemo da radimo na pomirenju, na očuvanju svega onoga što vredi, a u prvom planu jeste naša vrednost, to je naša vera.Gospodine Zukorliću, akademiče, vi se kao ovlašćeni predstavnik ispred naše poslaničke grupe rekli puno stvari koje se tiču i našeg manastira Hilandara i naše pravoslavne vere. Vi želite da u znaku pravde i pomirenja radite i da naši narodi ovde u Srbiji žive zajedno, da živimo zajedno, da idemo napred i da niko nikog ne mrzi, da svako svakog poštuje, a o tome je govorio malopre i moj kolega Samir iz našeg poslaničkog kluba.Mi smo svi tu pod Bogom, mi smo svi tu da radimo u interesu svih, da li je to Srbin, da li je musliman, bilo koje vere. Mi smo svi ljudi. O tome je govorio naš patrijarh Pavle.Jedna Pavle.Jedna od bitnih stvari za današnji dan jeste i za ovu sadašnju raspravu, vezano za manastir Hilandar, to je nešto za sve nas koji smo Srbi i svi oni koji poštujemo veru, koji poštujemo Boga, veoma bitno. Mi ćemo današnjeg dana imati mogućnosti da govorimo, da izglasamo i da konačno imamo sigurnost za sve što je potrebno da se radi u manastiru.Svi mi koji smo tu, da li živimo u Svrljigu, da li živimo u Beloj Palanci, da li živimo u Subotici, u Beogradu, da li se bavimo poljoprivredom, da li se bavimo nekim drugim radnim zadacima, nije bitno, mi svi moramo poštovati i veru, moramo poštovati svakog čoveka ovde u Srbiji. Svako od nas ko je bio na Hilandaru, svaki onaj koji nije bio na Hilandaru, bilo bi dobro da ode. Bilo bi dobro da se to organizuje, da se ode. Ima verovatno poslanika koji nisu bili na Hilandaru. Bilo bi dobro da se organizuje jedan zajednički skup, da zajedno odemo do Hilandara. Bilo bi dobro. Lepo je kada se čuje za tu našu svetinju. Lepo je kada se kaže koliko to vredi, koliko je tamo lepo, ali mnogo je lepše kad se tamo ode, da se oseti hilandarski tamjan. To je nešto najlepše i nešto najbolje.Zbog toga, bilo bi dobro da se organizuje,

Ja mislim da je dobro i škole i učenici da odu do Hilandara, da to bude neka naša inicijativa, da ekskurzije, da naša deca tamo odu, da se to sačuva i da se ide napred.Ja ću još jednom, drage moje kolege,

uvažena potpredsednice Vlade, vas podržati i za ostale predloge zakona. Nadam se da ćemo imati mogućnosti, ono što sam prošli put govorio, za "Bdenje", udžbenik u Svrljigu koji se izdaje, da to vaše ministarstvo, odnosno vi na čelu sa njim, da se obezbede sredstva. uvaženi gospodine Popoviću, i vas pozivam da budete gost u najlepšoj opštini u Srbiji, to je opština Svrljig, da zajedno radimo na promociji naših ljudi i da tamo radimo da se živi bolje svuda, na svakom delu naše zemlje Srbije.Još jednom se zahvaljujem. Ja ću glasati za predlog ovog zakona. Hvala vam, kolega Miletiću.Nije slučajno da vi ovolike godine predstavljate građane Svrljiga i građane Nišavskog upravnog okruga. Samo nastavite.Sada reč ima narodni poslanik Dušica Stojković. Izvolite. Zahvaljujem, uvaženi potpredsedniče Narodne skupštine gospodine Zukorliću, poštovani građani Republike Srbije, uvažena potpredsednice Vlade Republike Srbije gospođo Gojković, uvaženi ministre Popoviću sa saradnicima, naš narod kaže - kako se odnosimo prema kulturi, istoriji, tradiciji, jeziku i pismu, sve ono što čini naše nacionalno tkivo, o tome svedoče naša dela, naš identitet kao naroda.Još je čuveni Stefan Nemanja pisao: „Kada čovek zida kuću, ne zida je za sebe, nego za svoju decu i unučad. Tako nastaje porodica i domaćinstvo. Kada vladar zida crkvu, ne zida je za sebe, ni za svoje sinove, ni za unučad, nego za narod koji će je kroz vekove pohoditi. Tako se stvara država.

U koji god vek doplovi dovešće nas i pokazati nas našim još nerođenim potomcima.“ Tako je u svom „Zaveštanju“ o crkvama pisao Stefan Nemanja, naš veliki župan Raški, rodonačelnik dinastije Nemanjić.Tako vam je i danas, drage kolege narodni poslanici. Kada pogledate kako se odnosimo prema svojim manastirima, prema svojim svetinjama, na koji način se staramo o kulturno-istorijskom nasleđu našeg manastira Hilandara, a i o ostalim crkvenim i verskim objektima, ne samo u Srbiji već i van granica naše zemlje, na koji način se odnosimo prema Sopoćanima, Dečanima, Žiči, Đurđevim Stupovima, Bajrakli džamiji.Istorija manastira Hilandar je svakako bogata. O tome su svedočile u svojim izlaganjima i moje kolege narodni poslanici iznoseći niz istorijskih činjenica i podataka.

predstavljao i predstavlja i dan danas jedan jedinstveni centar srpske duhovnosti, naše kulture, obrazovanja, tradicije i zaista predstavlja jednu neprocenjivu vrednost za srpsko kulturno i istorijsko nasleđe.Kao što je moja koleginica Jasmina Karanac istakla, Hilandar je zaista četvrti po redu u hijerarhiji svetogorskih manastira i jedan od, rekla bih, najvažnijih simbola pravoslavlja i najznačajnijih duhovno-kulturnih središta našeg naroda. Hilandar je upisan zajedno sa celokupnom baštinom Svete Gore Atonske u listu Svetske kulturne i prirodne baštine UNESKO.Predlog zakona koji je danas pred nama u domu Narodne skupštine, pred nama narodnim poslanicima će svakako njegovim usvajanjem kreirati jedan dobar pravni osnov i urediće način pružanja podrške i finansijske pomoći Republike Srbije u očuvanju jednog ovakvog, pre svega, kulturnog i istorijskog nasleđa, kako predstavlja bez svake sumnje manastir Hilandar. Moramo pomagati opstanku i rekla bih ostanku ovog hrama srpske duhovnosti i pravoslavlja kroz pružanje nekontinuirane i stalne finansijske pomoći iz budžeta Republike Srbije.Svedoci smo kako se u vreme prethodnog režima zaista šakom i kapom davalo za razne virtuelne projekte, razne besmislice, rekla bih. Možete da uzmete primer Beograda. Ja dolazim iz gradske opštine Rakovica i mogu da vam posvedočim na šta je sve novac iz iz budžeta Republike odlazio, za razne neke brojne virtuelne projekte, od „Pazl grada“ na Voždovcu, preko podzemnih kontejnera, preko replike starih Terazija na Novom Beogradu. Znači, davalo se šakom i kapom, nije se mislilo na narod, nije se mislilo na očuvanje kulture, istorije, kulturne baštine. Tada se nije vodilo računa ni o našim muzejima, o našim školama, vrtićima, u kakvim bolnicama se lečimo. Tada se nije vodilo računa ni o našim putevima, mostovima, o našim pozorištima i ostalim ustanovama kulture. Kultura i istorija, rekla bih, su im bili na poslednjem mestu. Bilo im je važno samo da neki njihov projekat prođe, da se oni od toga ovajde, da se ugrade i da budu srećni.Po tome se mi razlikujemo od prethodnog režima, jer danas kada pogledate sve što se gradi i obnavlja, rekla bih, puno vam je srce. Za to je zadužen jedan čovek u ovoj zemlji, za celokupan ekonomski napredak koji jednom odgovornom politikom sa celokupnom Vladom Republike Srbije na čelu sa Anom Brnabić zaista brine gde ide svaki dinar i kako se sredstva Za jako kratko vreme danas u Srbiji imate izgrađene tri kovid bolnice u Batajnici, u Kruševcu, u Novom Sadu. Nekako se menja i taj odnos prema istoriji, prema tradiciji, prema kulturi, nešto što nam je do sada i te kako falilo.Baš kada je najteže, da podsetim sve građane Srbije, sve narodne poslanike, svi to jako dobro znamo, mi smo u drugoj godini virusa korona, svetske pandemije koja je pogodila čitav svet, tek kada je najteže, upravo u takvim trenucima, mi moramo da pokažemo tu sabornost, nešto po čemu su Srbi i svi građani Srbije i te kako bili poznati i to je nešto što nas je čuvalo i zbrajalo na gomili da opstanemo i ostanemo kao narod. Kada narod izgubi svoju istoriju, svoju tradiciju, svoju kulturu izvesno je da gubi i svoju budućnost. Zato pozivam kolege narodne poslanike, bez obzidra kojoj političkoj partiji pripadaju, kojoj konfesiji pripadaju da u danu za glasanje podrže ovaj predlog koji uređuje način pružanja podrške i pomoći očuvanju kulturno-istorijskog nasleđa manastira Hilandar.O ciljevima i svrsi usvajanja ovog zakona i o brojnim javnim raspravama koje je organizovalo Ministarstvo kulture neću govoriti. O tome je govorila ministarka Gojković.Želim na samom kraju da vas upoznam sa rečima našeg blaženopočivšeg patrijarha Pavla koji je govorio – prolaze godine i vreme, a nama je da se trudimo, ne da budemo važni i slavni, već da budemo dorasli vremena u kome smo i mestu na kome smo, a to na samom kraju od nas samih. Naš zadatak je da vratimo dug prema precima, prema Stefanu Nemanji, prema Svetom Savi, prema svima onima koji su stvorili srednjovekovnu srpsku državu i koji su se izborili za autokefalnost SPC. Usvajanjem Usvajanjem ovog zakona ćemo zapravo vratiti dug prema našim precima i biće nam to zalog za buduće generacije koje stasavaju, ne samo u našoj zemlji, nego i širom granica naše zemlje. Zahvaljujem.

Uvaženi predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi ministri, danas je na redu jedan od onih zakona koji na jedan sveobuhvatan i celovit način doprinose očuvanju svega onoga što je ostavilo i ostavlja istorijskog traga u vremenu o identitetu srpskog naroda.Zakon o očuvanju kulturnog i istorijskog nasleđa Svetog manastira Hilandar je upravo jedan takav zakon, kojim mi sada dajemo svoj doprinos, ne samo na očuvanju istorijskih, verskih i kulturnih tradicija samog manastira, već i na podizanju svesti, znanja o srpskom kulturnom i istorijskom nasleđu na Svetoj gori koja je danas, iskreno govoreći, mnogo veća nego pre 20-ak godina.Ovakvim pristupom kakav danas imamo u raspravi i usvajajući jedan ovakav zakon samo pokazujemo da je nivo društvene odgovornosti za zaštitu svetskog i srpskog kulturnog i istorijskog nasleđa dosegao takav nivo koji ovakvo istorijsko nasleđe i zaslužuje.

postojanjem predstavlja jedinstveni centar srpske duhovnosti, kulture, obrazovanja i tradicije, on je upisan zajedno sa celokupnom baštinom Svete gore Atonske u listu Svetske kulturne i prirodne baštine UNESKO.Ovaj zakon je jedan u nizu gradacijskih poteza koje je učinila država Srbija, a radi brige o svom kulturnom i istorijskom identitetu. velikom Stefanu Nemanji na Savskom trgu, pa zatim Zakona o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti i očuvanju ćiriličnog pisma i danas Zakona o očuvanju kulturno-istorijskog nasleđa Svetog manastira Hilandar. Ova gradacija treba da kaže svakome od nas ko je i od koga potiče i odakle dolazi i kuda treba da ide.Poslanička grupa JS smatra da nam je jedan ovakav zakon bio više nego potreban, jer on obezbeđuje kontinuiranu pomoć uz stalnu, izvesnu i sigurnu finansijsku podršku radi očuvanja, kako kulturno-istorijskog nasleđa, tako i podršku radi obnove i rekonstrukcije samog manastira Hilandar.Podsetio bih sve nas na požar koji se desio 4. marta 2004. godine u kome je zbrisano 57% manastirskog prostora, kao i to da do danas i pored velike pomoći i države Srbije i prijateljske Grčke i Rusije, kompleks nije potpuno obnovljen. Sada finansijska sredstva nisu problem, što je dobro, ali za autentično restauriranje je potrebno vreme. Ali, nije uvek bilo tako. Nekada su finansijska sredstva i te kako bila potrebna, pa je u jednom periodu sveti manastir Hilandar bio u bugarskim rukama, koji su se nedomaćinski ophodili prema imovini samog manastira koji poseduje čak 25% svetogorske površine. Sve do 1896. godine kada je kralj Aleksandar Obrenović platio dugove, te je sam manastir opet bio srpski.Takođe, srpski.Takođe, ako se vratimo još malo u istoriju od samog osnivanja manastira koga je iz temelja obnovio Stefan Nemanja sa sinom Raskom, to je Sveti Simeon i Sveti Sava, vidimo da su manastir pomagali i kralj Milutin, kao jedan od najvećih ktitora, Stefan Uroš I, car Dušan Silni, knjaz Miloš Obrenović, te kralj Petar I Karađorđević.Naravno, kada imamo jedno ovakvo kulturno dobro gde se nalazi ikona presvete Bogorodice Trojeručice, kao najsvetija ikona u srpskom pravoslavlju uopšte, kao i druge ikone i mnogi drugi predmeti koji imaju izuzetnu vrednost za duhovnost srpskog naroda, ali i svih pravoslavnih naroda, pitanje komercijalizacije gde se ostvaruje finansijska dobit je veoma bitno i ono je ovim zakonom dobro definisano.Dakle, kao prvo, komercijalnom upotrebom kulturnog i istorijskog nasleđa i dobra, kao proizvoda istorije, kulture, umetnosti i tradicija manastira Hilandar, ne sme biti narušena njegova kulturno-istorijska vrednost. I drugo, svaku vrstu komercijalizacije može koristiti samo manastir Hilandar, odnosno zadužbina svetog manastira Hilandara, a druga lica isključivo po odobrenju samog manastira Hilandara.I na kraju, kako ovaj zakon obezbeđuje institucionalne osnove za detaljno uređenje očuvanja kulturnog i istorijskog nasleđa manastira Hilandar, te kako on treba da probudi u svakom od nas svest o našim korenima i precima kojih moramo biti dostojni, poslanička grupa JS u Danu za glasanje će podržati ovaj predlog.

Zahvaljujem, predsedavajući.Uvažena ministarko Gojković, ministre Popoviću sa svojim saradnicima, kolege narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, kao što je već rečeno, današnja rasprava je u celini posvećena jednoj tački dnevnog reda – Predlogu zakona o očuvanju kulturnog i istorijskog nasleđa svetog manastira Hilandar.Ovo je veoma značajna tema za srpsko kulturno nasleđe, srpsku istoriju, sadašnjost i budućnost. S obzirom da smo prošle nedelje diskutovali i usvojili Zakon o očuvanju srpskog jezika i ćiriličnog pisma, opredeljenje Vlade ka donošenju zakonskih regulativa kojima će se čuvati i sačuvati identitet srpskog roda i jezika, predstavlja ohrabrenje za sve generacije, posebno u momentima kada su politička kretanja takva da postoji rizik kod utapanja našeg identiteta u tuđe.Smatram da nije potrebno da i ja ponavljam istorijski fakto o Hilandaru i Svetoj gori Atonskoj na kojoj se Hilandar nalazi, a koje su kolege poslanici u svojim izlaganjima izneli pre mene, ali nekoliko činjenica čini da su i Hilandar kao i Sveta gora mesta koja se ni sa jednim drugim mestom na zemlji ne mogu uporediti, kao što je to rekao i sam Sveti Sava.Sveti Sava.Sveti manastir Hilandar postoji od 1198. godine u kontinuitetu. Dakle, preko 800 godina. Kada je Hilandar osnovan, neke današnje velike sile su bile po pet ili šest vekova daleko od svoje suverenosti sa kojom danas predstavljaju težu na svetskoj sceni i svojom suverenošću se pitanju za sudbine mnogih naroda.Hilandar je ušuškan u bogate šume poluostrva Atos, vekovima odolevao napadima gusara i varvara, čuvajući u svojoj riznici dragocenosti srpske istorije, sa potokom koji prolazi kroz posed manastira, koji nikada nije presušio i vinovom lozom koja rađa iz kamena i kažu čuda čini, sa Svetim Savom i Stefanom Nemanjom, kao osnivačima za Srbe i srpski rod, neprocenjive riznice kulture, zaista predstavlja jedinstven centar srpske duhovnosti, kulture, obrazovanja i tradicije i simbol snažne srednjovekovne srpske države.Učili

ali nismo do sada imali zakonsku regulativu koja bi na ovakav način obezbedila kontinuiranu i sigurnu podršku i pomoć Republike Srbije u očuvanju kulturnog istorijskog nasleđa manastira Hilandar, njegovoj obnovi, rekonstrukciji i očuvanju.Možemo postaviti pitanje zašto to do sada nismo uradili, jer donošenje ovakve regulative predstavlja logičan korak ka očuvanju manastira, koji se sa celokupnom svojom baštinom i još 19 svetogorskih manastira nalazi na UNESKO listi svetske baštine u sklopu spomenika srednjeg veka, objedinjenih pod zaštićenom celinom planine Atos.Zakon Atos.Zakon predviđa opredeljivanje finansijskih sredstava za očuvanje Hilandara iz budžeta Republike Srbije ili autonomne pokrajine, kao što se u godinama iza nas do sada i radilo.U rebalansu budžeta koji smo potvrdili u aprilu ove godine, za Hilandar su sredstva sa 80 miliona, koliko je bilo predviđeno budžetom, povećana na 360 miliona dinara, kako bi se manastir koji je dat Srbima na večni poklon, konačno obnovio posle pogubnog požara koji ga je 2004. godine zahvatio i uništio veći deo njegove površine.Svaki zakon dobro proučim, kao i sve kolege poslanici, ali posebno obratim pažnju na zakone iz oblasti kulture i svaki put vrlo pažljivo, pored samog nacrta zakona, pročitam i obrazloženje i analizu efekata zakona. Posebno me obraduje kada u prilozima primetim da je status kvo opcija, odnosno ne diranje ili ne donošenje izmenama i dopuna ili novog zakona, razmatrana ali odbačena, jer složićete se sa mnom, oblast kulture i kulturnog nasleđa nema više luksuz da bude u status kvo fazi. Da se ne slažemo, ovoliki broj novih zakona, izmena i dopuna, ne bi ni bili u ovom visokom domu ovoliko puta pred narodnim poslanicima.Donošenjem i ovog zakona, najveći teret nad njegovim sprovođenjem će pasti, pre svega, na Ministarstvo kulture informisanja, ali imajući u vidu dosadašnju aktivnost Ministarstva i gospođe Gojković i da ste nas do sada već navikli na konstantan rad i korake napred, moram da istaknem da i mi poslanici, posebno moje kolege umetnici i ja kao pripadnik kulturne scene, sigurna sam i svi ostali građani Srbije, očekuju nove pomake kada je sektor kulture u pitanju, kako nove zakonske regulative i podzakonske akte koji bi unapredili položaj kulture i umetnosti u društvu, tako i pomake u vidu stalnog trenda koji bi podrazumevao uvećanje budžeta za sektor kulture i umetnosti.Da 1% za kulturu, koji smo i u ovom rebalansu i potvrdili, bude novo normalno, a poželjno je da bude i prevaziđen već u godini ili godinama koje dolaze, jer ekonomski rezultati koje smo kao država postigli, daju mogućnost za dalja povećanja davanja u kulturu.Ni jedna cena nije skupa koja će potomke loze Nemanjića, potomke Petrovića, Obilića i mnogih drugih srpskih velikana i heroja prosvetiti, obrazovati i postaviti na pijedestal na kom i pripadamo kao narod sa ovako bogatom istorijom.Član 4. Nacrta ovog zakona u stavovima 6. i 7, kao cilj sprovođenja poslova nadležnih organa Republike Srbije, predviđa podizanje nivoa društvene odgovornosti za zaštitu svetskog i srpskog kulturnog nasleđa, istorijskog nasleđa manastira Hilandar i podizanje svesti i znanja o srpskom kulturnom i istorijskom nasleđu na Svetoj gori Atonskoj.Kao što sve religije sveta ne poznaju granice država, već opstaju gde god ima vernika, koji kroz svoju veru održavaju vezu sa maticom, tako ni pravoslavlje ne podleže granicama država gde najviše živi pravoslavaca.Podizanje svesti i znanja o srpskom kulturnom i istorijskom nasleđu na Svetoj gori Atonskoj je neophodno proširiti i van granica naše države, ali i van granica pravoslavlja, upravo zbog neprocenjive istorijske i kulturne vrednosti koje cela Sveta gora, ali i Hilandar, imaju kada je upitanju svetska kulturna baština.Kako bi se ostvarili ovi ciljevi, pored konzervatorsko-restauratorskih radova na objektima i ikonama, rukopisima, freskama, okruglih stolova i konferencija u Srbiji i inostranstvu čiji je cilj promocija i prezentacija kulturnog nasleđa Hilandara, kao što je to navedeno u prilogu 3. obrazloženja tačka 4, možda bi dobra ideja mogla da bude da se u vreme ekspanzije digitalizacije i virtuelnih tehnologija formira neka vrsta putujuće izložbe u okviru koje bi mnogobrojni građani naše države, koji do sada nisu imali mogućnost, a što da ne i stanovnici Evrope i sveta, mogli da se upoznaju i iz prve ruke uvide istoriju jednog od najznačajnijih bastiona srpstva i srpske kulture.Moje lično mišljenje je da je pored svega navedenog i opredeljenih sredstava iz budžeta za već opisanu namenu, potencijalno poželjno i pametno izdvojiti značajnija sredstva koja bi bila dovoljna za kreiranje visokobudžetnog filma, koji lozu Nemanjića kroz najbolju holivudsku produkciju, uz režiju npr. Đejms Kamerona i glumce sa holivudske A liste, kao što je npr. Rober De Niro, predstavili svetu kao velikane, kakvi su i bili, srpsku državnu kao viševekovnu i prosvećenu, čime bi se istovremeno pobile sve skupe propagande kreirane u cilju revizije svetskih istorijskih tokova i stvaranja nekih novih tvorevina, zarad interesa koji potiru bogatstvo nasleđa naših predaka i viševekovne tradicije.Ovo bi mogao biti zajednički strateški projekat države, odnosno matice i njene dijaspore. Zašto kažem holivudska produkcija? Kako bi tako grandiozan prikaz Nemanjićke Srbije upravo odatle krenuo i dotakao i najudaljenije kutke planete Zemlje i korigovao, tamo gde to još nije učinjeno, svest o veličini i značaju srpske države i svih naroda koji u njoj žive kroz vekove postojanja.Prirodno je i u biću svakog Srbina da podrži očuvanje naše istorije i sećanja na viševekovno trajanje srpske države i crkve, jer je to podrška i našoj budućnosti, koju gradimo na stubovima naše vere i velike državne ideje - slobodne i nezavisne Srbije, koju su gradili naši najveći vladari.Smatram

Zahvaljujem predsedavajući.Uvažena potpredsednice Vlade, gospođo Gojković, poštovani ministre, Popoviću, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, čast mi je da se danas obratim za govornicom Narodne skupštine Republike Srbije u danu kada govorimo o veoma važnom zakonu, Zakonu o očuvanju kulturnog i istorijskog nasleđa Svetog manastira Hilandar.Manastir Hilandar od osnivanja na inicijativu Svetog Save i njegovog oca Stefana Nemanje 1198. godine na Svetoj Gori predstavlja jedinstveni centar srpske duhovnosti, kulture, obrazovanja i tradicije i neprocenjivu vrednost za srpsko kulturno i istorijsko nasleđe.Republika Srbija preko svojih nadležnih organa pruža podršku i pomoć očuvanju kulturnog i istorijskog nasleđa Svetog manastira Hilandar, preko sprovođenja programa očuvanja i negovanja istorijskih, verskih i kulturnih tradicija Svetog manastira Hilandar.Poseta predsednika Aleksandra Vučića i ministra Nenada Popovića manastiru Hilandar na Badnji dan ove godine imala je važnu poruku, da će se iz budžeta Republike Srbije obezbediti sredstva za obnovu manastira. Obećano je i ispunjeno. Sredstva su obezbeđena i preko projektnih aktivnosti Ministarstva kulture Republike Srbije opredeljeno je takođe 80 miliona dinara za obnovu manastira za 2021. godinu.Zato cilj ovog zakona i jeste da se obezbedi kontinuirana i na zakonu zasnovana podrška i pomoć Republike Srbije, očuvanju kulturnog i istorijskog nasleđa Svetog manastira Hilandar, uz stalnu i sigurnu podršku budžetskih sredstava Republike Srbije.Važno je istaći i smatram danas da je ovo veoma važan dan za sve nas ovde koji se nalazimo u ovom visokom domu i za sve građane Republike Srbije, jer danas govorimo o jednoj velikoj svetinji koja predstavlja značajnu kulturnu, istorijsku i tradicionalnu vrednost našeg naroda.Zahvalila bih se svim kolegama, prethodnim govornicima koji su izrekli veoma važne i bitne podatke o manastiru Hilandar za koje smatram da možda neki nisu ni znali. Hvala im danas na tome, hvala svima. Hvala predstavnicima Vlade koji su predložili ovakav zakon da na zakonskim osnovama radi na tome da pomognemo i očuvamo našu najveću tradiciju Sveti manastir Hilandar.Takođe smatram da je danas veoma važno da spomenem još nekoliko važnih stvari koje radi i na kojima radi Vlada Republike Srbije, pored očuvanja kulturnog i istorijskog nasleđa našeg naroda. Ono što je veoma važno za šta se zalaže i radi Vlada Republike Srbije i državni vrh je da se radi na poboljšanju uslova svih uslova života i rada našeg naroda, da se radi na poboljšanju uslova života, životnog standarda ljudi preko velikih i značajnih projekata koji se rade i koji se rade danas. To su i infrastrukturni projekti, projekti iz oblasti privrednih delatnosti, projekti iz oblasti poljoprivredne proizvodnje, pospešivanja ljudi da žive, da rade, da imaju, mladih ljudi posebno, daje se na značaju mladim ljudima da preko tehnološkog razvoja i mogućnosti otvaranja velikog broja širom zemlje modernih, po svetskim standardima, izgrađenih kulturnih tehnoloških parkova i start ap centara, gde mladi ljudi dobijaju značajan prostor za rad, da mogu da žive, rade i ostanu u svojim sredinama.To je ono što su zasluge Vlade Republike Srbije, predsednika Aleksandra Vučića i svih ljudi koji se staraju da to, za sve ono što treba da bude napredak i da idemo u napredak.Ne bih danas dužila o drugim stvarima, osim tim, da kažem da je veoma važno pored ovog kulturno-istorijskog nasleđa o kome govorimo da spomenem i da istaknem veliku borbu sa pandemijom virusa Korona koji hrabro vodi naš državni vrh i medicinski radnici i nadležne institucije.Tako zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću, Vladi Republike Srbije i blagovremenoj vakcini, nabavci vakcina i pravovremenoj reakciji vrha države naši sugrađani imaju mogućnost zaštite od ove opake bolesti.Nakon dogovora dvojice predsednika Aleksandra Vučića i Vladimira Putina otpočele su i pripreme i proizvodnja ruske vakcine Sputnjik V u Torlaku uz redovnu koordinaciju sa stručnjacima i rukovodstvo Instituta Gamaleja i ministar Popović zalagao se da početak proizvodnje vakcine kod nas na Torlaku otpočne kada je i planirano. Hvala mu na tome jer to je značilo

danu za glasanje poslanici Srpske narodne partije – Nenad Popović glasaće za Zakon o očuvanju kulturnog i istorijskog nasleđa Svetog manastira Hilandar i nadam se da će i sve ostale kolege jednoglasno podržati ovaj zakon. Hvala. Zahvaljujem.Sledeća na listi poslanika je uvažena narodna poslanica Dunja Simonović

Zakon o zaštiti Hilandara je svojevrsno zaokruživanje jedne celine uz Zakon o muzejsko-bibliotečkoj delatnosti i Zakon o zaštiti ćirilice i uz podizanje Spomenika Stefanu Nemanji i Stefanu Lazareviću učestvujemo u renesansi srpskog srednjovekovlja i slavljenju srpske državnosti.Ova godina će u kulturnom smislu biti jedna od onih koja će se pamtiti, puna jake simbolike i jakih emocije koje kada se probude traže i velika zadovoljenja.Pripovest o Hilandaru je priča o našim duhovnim korenima, ali i o našim uzorima, o onome što nas, hteli mi to da priznamo ili, čini onakvima kakvi jesmo.U svetogorskim aktima 1016. godine prvi put pomenut manastir ovog imena i najverovatnije ga je osnova grčki monah Georgije Hilandaris, što u prevodu znači – lađarev, što je svojstveno manastirima na Svetoj Gori da nose imena po zanimanju svojih osnivača.Život osnivača.Život Hilandara kao srpskog manastira počinje dolaskom Rastka Nemanjića na Svetu Goru, najmlađeg od trojice sinova Stefana Nemanje, velikog župana. Rođen oko 1174. godine Rastko je 1191. godine sa dozvolom roditelja da ide u lov zapravo sa ruskom monahom pobegao na Svetu Goru. Postoji mnogo predanja i puno legendi o tom njegovom dolasku i zamonašenju. Duhovnim preobraženjem Rastka u Savu počinje i duhovno svetosavska istorija

bratstvo.Najvažniji dokument u istoriji Hilandara je Carska zlatopečatna povelja Aleksija III Anđela, vizantijskog cara iz 1198. godine, kojom se Hilandar daruje Srbima na poklon večno.Najveći uzlet posle smrti Svetog Save 1236. godine dao je, uz sve vladare iz dinastije Nemanjića, Radislava, Uroša I, Dragutina, Milutina i kralj Stefan Dušan, osvajajući vizantijske teritorije osvojio je i Svetu goru, 1345. godine i te iste godine izradio Zlatopečatnu povelju kojom je garantovana autonomija Svete gore.Period pod Turcima za Hilandar i Svetu goru počeo je 1430. godine, kada je određen jednogodišnji harač. Do 17. veka taj harač se uvećao 25 puta.U teškom periodu veliki doprinos dali su razni ktitori, od Mare Branković preko Ivana Groznog. Ta istorija preživljavanja je omaž diplomatskoj veštini hilandarskog bratstva.Najkritičniji period u očuvanju Hilandara verovatno jeste skoro pa preuzimanje od strane Bugara, pokušaj preotimanja Hilandara u 18. i 19. veku, sporova Zografa i Hilandara, Sanstefanski ugovor i Berlinski kongres obeležili su taj period.U tom odsutnom momentu, 1896. godine, Aleksandar Obrenović je krenuo na otvaranje modernih olimpijskih igara u Atini. Ovo je zaista zanimljiva istorijska paralela, budući da su te olimpijske igre sinonim za dominaciju imperijalizma i uništenje čoveka kao duhovnog i slobodarskog bića. Paradoks je da je taj trenutak spasio pravoslavlje. Treba reći da su Antičke olimpijske igre bile uzor za ove moderne, a one su bile u slavu grčkih bogova, tj. paganska svečanost "par ekselans". Znamo kako je paganizam prošao od strane hrišćanstva u lidu cara Teodosija, koji je 380. godine hrišćanstvo proglasio jedinom zvaničnom religijom u Rimskom carstvu i zabranio kako olimpijske igre i druge paganske svečanosti, tako i spalio i uništio hramove i Obrenović je tada otkupio, tj. vratio dugove Hilandara i spasio kako monahe tako i ceo kompleks Hilandara. U znak zahvalnosti, monasi su Aleksandru poklonili Miroslavljevo jevanđelje i Jevanđelje po Vukanu.Šta se dalje dešavalo u 20. veku više je poznato javnosti. Poenta je da su manje-više od svog osnivanja Hilandar i njegovo bratstvo bili skoro pa u neraskidivoj vezi sa maticom Srbijom i njenim vladarima, tj. rukovodstvom.Ono što je važno a što smo već čuli jeste činjenica da ćemo usvajanjem ovog zakona obezbediti kontinuiranu brigu o Hilandaru i monasima koji tamo žive. To naravno ne isključuje i mnoge pojedince koji odlaze i daruju manastir, kojih je iz godine u godinu sve više.Izuzimajući godinu koju je obeležila pandemija korona virusa, u proseku, zadnje tri godine, po podacima našeg konzulata u Solunu, između 10 i 11 hiljada naših građana godišnje boravi u Hilandaru.Na kraju, pravo pitanje je šta nama danas znači Hilandar i šta ovaj zakon treba da vaspostavi? Pre svega, jednu kulturu sećanja, koja će između ostalog afirmisati vizantološke studije i izučavanje naše državnosti, umetnosti, kulture, kao što mnogi istraživači idu u Vatikan kao sedište zapadne civilizacije, otvoriti vrata bogate manastirske riznice Hilandara za što veći broj naučnika i istraživača.Takođe, Svetosavskom kultu dati snagu filosofije koja će omogućiti prelaz sa Svetosavlja kao religioznog učenja na Svetosavlje koje u sebi sadrži životvorni princip zasnovan na slobodarskoj samosvesti srpskog naroda.Sveta gora je mesto koje postoji. Nije utopija. Velelepni izuzetak posvećen majci prirodi i majci božijoj, gde se živi u slozi i jednakosti, u sabornosti, dostojanstveno i u različitosti,

sedamnaestogodišnji dečak Rastko poveo je ne samo svog oca, Velikog župana Stefana Nemanju, već i ceo srpski rod na put kojim sada idemo mi, a zajedno sa nama i ispred nas idu naša deca. Zahvaljujem.

uvaženom profesoru Žiki Bujukliću s Pravnog fakulteta u Beogradu, nažalost danas penzioneru, profesoru u penziji, jer su njegova predavanja o Hilandaru koja je on držao godinama na Pravnom fakultetu u Beogradu imala strahovit uticaj na nas studente. Hvala mu što nas je naučio da cenimo

da nas nisu toliko poubijali u 20. veku i da nas nisu tako strašno asimilovali, i u tome bi mogla da se ogleda naša veličina.Nažalost, danas kada neko može da se podiči, a evo, tu je i profesor Atlagić,

i sličnim, Starom Gradiškom, jer to je njihova istorija. Osim klanja i ubijanja i patološke mržnje prema našem narodu, ništa nisu mogli da pokažu, a eto, mi možemo, Bogu hvala.Ogromna je veličina naša što se tiče te naše neke srednjovekovne istorije. Znate, mi danas ne moramo, kao što neki pokušavaju nasilno da izmišljaju nacije, da izmišljaju crkve, da izmišljaju jezike, mi smo to, Bogu hvala, imali i istorijski smo i državotvoran narod. Veličanstvenu srednjovekovnu državu smo imali a Hilandar je kruna toga.Moram da kažem da sam ja pre svega verujući čovek i jednako, kao verujući čovek poštujem svaku drugu veroispovest. Srećan sam što u našoj Srbiji, jednoj multikulturalnoj državi svako od nas može da ode komšiji muslimanu na Bajram i on nama da dođe na Božić i na krsnu slavu i da se družimo i da se poštujemo. Presrećan sam kada vidim danas da naš predsednik sa crkvom ima nikad bolji odnos.Velika odnos.Velika je stvar imati snažnu simbiozu između crkve i države. Zato što samo takvi možemo ujedinjeni da pobedimo. Možemo da pričamo šta hoćemo, svakakve vlasti su kroz istoriju bile i obeležile neku epohu. Pamtimo ih, neke su bile dobre, neke loše, ali svaka od njih prođe, a crkva ne prolazi, vera ne prolazi.Svaku ideologiju možete da demantujete. I Marksov „Kapital“ svako može da demantuje, Sveto pismo ne možete, ono ostaje. Zato je ovo veoma važno. Naša sveta crkva danas preživljava ponovo zastrašujući pogrom, a malopre sam naveo i zašto. Znate kada imate u vašoj istoriji jednu Ravanicu, jednu Manasiju, Gračanicu, Devič, Dečane, arhangele, kada imate Ostrog, kada imate Moraču, kada imate Pipere, kada imate Žitomislić i u svim tim, uvek ću reći, srpskim zemljama, imate jedno svedočanstvo da je tu naš narod živeo, a manastir je svedočanstvo. Ovi drugi nemaju baš da pokažu neke njihove kulturno istorijske spomenike iz tog nekog perioda da su tu bili državotvorni. Mi imamo, Bogu hvala. Zato to smeta.Zato vam oni kažu da je vaša crkva ni manje, ni više plod veliko srpske hegemonije. Kako može da bude nešto što je kulturno istorijski spomenik, plod veliko srpske hegemonije? Da li onda po toj logici danas kako nam kažu, je i Njegoš plod veliko srpske hegemonije, jer je bio vaš vladika u tim hramovima. Zato moramo našu crkvu da čuvamo, jer ona nas je očuvala. Sve okupacije smo imali, narod je ubijan, ali je crkva opstala. Koliko god da je spaljivana, koliko god da je uništavana, ali ona je opstajala, gospod je čuva.I zato je ovo mnogo važan zakon, neverovatno važan zakon. Zato što po prvi put pokazujemo

kako god da me neko osudi, ali ja sanjam da se ona kapela vrati gore na Lovćen. Živim za taj dan. Živim zato što je to nešto što je sramno i skandalozno što je uopšte bilo srušeno. Može sad neko da me osudi, da kaže – ti si veliko srpski hegemonista. Ne, nisam, ja sam samo za ono što je zaista bilo istorijski, da to ostane utemeljeno.Nemam ništa protiv da drugi se izjašnjavaju kako god hoće, ali, molim vas, ne možete da negirate istoriju, ne možete činjenice da negirate, a mi smo dužni da to zaštitimo. Danas, kada imamo i strašan udar na KiM, crkva je ta koja nas i dalje čuva. Iako nemamo našu vlast na KiM, imamo crkvu i ona nas čuva, jer ona je svedočanstvo da smo mi tamo i da smo istorijski narod koji je imao državu. Zato, hvala na ovome.Moram ovome.Moram da kažem, naši sveštenici su kroz istoriju zastrašujuće pogrome proživljavali. Mi se, nažalost, i dalje stidimo to da kažemo, a preživljavali su, naravno, pod ustašama. Pogledajte samo u Gornjekarlovačkoj eparhiji koliko je sveštenika poubijano. Trojicu episkopa su nam ustaše ubile. Mi danas o tome ćutimo. Sve zarad nekog bratstva i jedinstva smo to nekad prećutkivali, a da ne govorimo o komunističkom periodu koliko je crkva stradala i kako su nam uništavali crkvu.Mi i dan danas imamo problem, iako sam ja naravno neko ko je apsolutno za tu vrstu nacionalnog pomirenja, nisam za to da se iskopavaju ratne sekire, manimo to, idemo dalje napred, ali ne možemo da negiramo više istoriju i da ćutimo. Mi danas, recimo, obeležavamo događaj u Pranjanima i ja sam vrlo ponosan što to obeležavamo, ali i dalje na RTS-u šta čujemo? Čujemo kako su srpski seljaci pomogli, kaže, pilotima. Nisu srpski seljaci, to je bila Jugoslovenska vojska u otadžbini Draže Mihajlovića. To su bili četnici. Šta je problem da se to kaže? Zašto to stalno negiramo? Zašto ćutimo o tome?Zato, u to nacionalno pomirenje moramo da idemo sa nečim što smo imali kroz istoriju, a imali smo veličanstvenu srednjovekovnu istoriju. Drago mi je da je, eto, izgrađen i spomenik, moramo to da kažemo, Stefanu Nemanji. Zašto? Zato što nas mnogi danas kritikuju što ga nismo sa oreolom. Ne, ne, tu je izgrađen spomenik državniku Stefanu Nemanji, nije Svetom Simeonu Mirotočivom.Danas isto još uvek imamo problem da u medijima kažemo ko su nam neki svetitelji, zato što neko to stalno osporava. Neki nevladin sektor se ovde javlja, pa nam osporava i ne smete nigde lepo da kažete ništa o Nikolaju Velimiroviću. Ja uvek hoću da kažem, mi smo imali Svetog Vladiku Nikolaja Velimirovića, ponosni na ono što je ostavio iza sebe. Kao što se, naravno, ponosimo i Svetim Savom, kao što se ponosimo Svetim Simeonom Mirotočivim, kao što se ponosimo Svetim Petrom Cetinjskim, ponosimo se i Svetim Nikolajem Velimirovićem i ponosno to ovde kažemo.Hvala za ovo što Srpska crkva i što naša država, posebno predsednik Republike, prave tu simbiozu. Bogu hvala da jačamo na kulturnom planu, a samim tim jačaćemo i na ekonomskom, jačaćemo i na vojnom. Znate, ovi ostali što imaju neki kompleks i što stalno vide negde neku veliku srpsku hegemoniju, iz razloga što nemaju oni šta da prikažu, a mi imamo, ja im tu ne mogu pomoći.Mržnjom neće nigde doći, a mi ljubavlju i upravo ovakvim kulturnim i istorijskim nasleđem što imamo, a Hilandar je svakako nešto što je najlepše, zaista možemo da se dičimo i da čitavom svetu pokažemo šta posedujemo i kakav smo državotvorni narod bili. Hvala Zahvaljujem uvaženom narodnom poslaniku na izlaganju.Sada jedno obaveštenje.Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. st. 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18.00 časova, zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese zakone iz dnevnog reda ove sednice.Sada